Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Hvala na danoj riječi. Dozvolite da vam nekoliko rečenica uvodno kažem i o prijedlogu ovoga zakona, dakle Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala koji je primarno ovdje pred vama radi daljnjeg usklađenja Hrvatskog regulatornog okvira za tržište kapitala sa pravnom stečevinom Europske unije i europskim standardima, usklađenjem sa direktivama, u ovom slučaju 50 iz 2013. Znate da su direktive na tom području vrlo česte, znate da se radi o dosta kompliciranoj materiji, ako neki zakon ima 600 ili 700 članaka onda znate da je on dosta kompliciran. Ovdje se, nadam se da zbog toga neću biti kritiziran, ipak radi o nešto manjim izmjenama uz ispriku da dolaze ovako po hitnoj proceduri. Nisam ni ja sretan, ali budući da je rok za usklađenje 26.11. ove godine onda smo se odlučili da ipak ovaj zakon pošaljemo pred vas u hitnoj proceduri. Koji su to razlozi bili za donošenje direktive, odnosno svrha i ciljevi koja se željela postići implementacijom u nacionalna zakonodavstva? Primarno pojednostavljenje obveza tj. rasterećenje izdavatelja čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište, dakle na burze, a kako bi uređena tržišta postala atraktivnija malim i srednjim izdavateljima koja prikupljaju sredstva u Europskoj uniji, ali uz zadržavanje iste razine zaštite ulagatelja. Znači da se tržište što je moguće približi malima i srednjima kako to često vežemo te dvije skupine poduzetnika. Druga temeljna misija same direktive ako to nije pretenciozno reći, bila je unapređenje učinkovitosti režima transparentnost izvještavanja izdavatelja, a čiji su vrijednosni papiri uvršteni na takvo uređeno burzovno tržište, osobito u dijelu objave korporativnog vlasništva, objave o promjenama u glasačkim pravima. I treća skupina je dakle jačanje ovlasti sankcioniranja i objavljivanja odluka o izrečenim mjerama i sankcijama koje ovaj zakon dakle se ugrađuje i u hrvatski Zakon o tržištu kapitala. Nešto konkretnije oko samih izmjena. Do sada je postojala obveza oko financijskog izvještavanja izdavatelja dionica na tromjesečnoj razini, ta obveza ostaje, ostaje za sva 4 tromjesečja, no međutim produljuje se rok i to je ono gdje se ide u korak ka malim i srednjim budućim izdavateljima, da se rok za 4. tromjesečje sa dosadašnjih 45 dana pomiče na 2 mjeseca jer se po dosadašnjoj praksi pokazao prihvatljivijim za izdavatelje u kojoj su sudjelovali dakle mali i srednji. Rok dostupnosti ostaje na 5 godina dakle objavljenih tromjesečnih izvještaja, ali se pomiče za 4. tromjesečje. Što se tiče glasačkih prava koja je druga značajnija izmjena u ovome zakonu je definicija financijskih instrumenata koje se uzimaju u obzir kod izračunavanja glasačkih prava, a koja pripadaju pojedinoj fizičkoj osobi ili pravnom subjektu, prošire na sve instrumente koji imaju sličan gospodarski učinak kao vlasništvo dionica ili pravo na stjecanje dionica te se isti uključuju u izračun glasačkih prava o izdavatelju koji pripadaju nekoj fizičkoj ili pravnoj osobi, a kako bi ulagatelji bili upoznati sa strukturom korporativnog vlasništva. Dakle, doprinos transparentnosti samog izvještavanja o glasačkim pravima. treća skupina promjena kao što rekoh jačanje ovlasti sankcioniranja i objava odluka, dakle davanje agenciji pravo i obvezu da objavljuje odluke o obustavi glasačkih prava. Dakle jačaju se ovlasti sankcioniranja, postrožuju administrativne mjere i sankcije u slučaju utvrđenih kršenja kako bi bilo odvraćajuće od eventualnih kršenja propisa. Propisuju se okolnosti koje je potrebno uzeti u obzir koje odlučivanje koja će se poduzeti. U najkraćim crtama razdvajaju se oni koji dakle i trguju na uređenim tržištima, ali onda manji od težih prekršaja … da vam previše ne govorim oko ovih birokratskih stvari. Rekao sam oko objave same agencije koje se daje i pravo, zapravo obveza da objavljuje svoja rješenja i ono zadnje, možda i ne najmanje važno da se odredbe ovoga zakona, nadam se da tu postupamo pravilno, kaznene odredbe tj. prekršajne odredbe usklađuju sa Prekršajnim zakonom koji je u proceduri Hrvatskoga sabora pa se nadam da tu nećemo nešto pogriješiti ako one nisu usklađene sa novim zakonom. Ali mislim da se izglasava isti dan i da stupa isti dan pa onda neće oko toga nadam se biti problema. Naprosto smo anticipirali odredbe Prekršajnog zakona koji je također tu u proceduri. Zaključno, dakle predložene mjere i dopune ovoga Zakona o tržištu kapitala utjecati će na pojednostavljenje pojedinih obveza izdavatelja vrijednosnih papira uvrštenih na uređeno tržište sa ciljem olakšavanja primarno malim i srednjim izdavateljima prikupljanje potrebnih financijskih sredstava, dakle za njihovo financiranje, a putem tržišta kapitala. Osiguranje visoke zaštite, dakle usprkos ovom većem broju sudionika u najmanju ruku jednaka zaštita za sve ulagatelje. Unapređenje razina transparentnosti u vezi korporativnog vlasništva, te kao što rekoh i jačanje sankcioniranja a samo u cilju upravo upravo ove jačanje transparentnosti i sigurnosti zaštite ulagača i svih sudionika na tržištu kapitala. Evo toliko uvodno, hvala vam lijepa na vašoj pažnji. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolegica Nadica Jelaš. Hvala poštovana potpredsjednice i poštovani zamjeniče ministra, poštovane kolegice i kolege. Ovaj zakonski prijedlog predstavlja kao što smo čuli uvodno od zamjenika ministra usklađenje sa odredbama europske direktive 50 iz 2013. godine, s tim da se ovo usklađenje, odnosno harmonizacija mora provesti do 26. studenog ove godine i to je zapravo onaj primarni razlog hitnosti donošenja ovoga zakona. Intencija zakona je uređenje dvaju područja tržišta kapitala. Prvo područje je financijskog izvještavanja izdavatelja vrijednosnih papira uvrštenih za trgovanje na uređenom tržištu, odnosno na burzi. I drugo je područje administrativnih mjera i sankcija. Kad je riječ o financijskom izvještavanju najvažnije su sljedeće promjene. Za izdavatelje dionica sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ostaje i dalje obveza izrade i objave tromjesečnog izvještaja za prvo, drugo i treće tromjesečje u roku od mjesec dana od proteka tromjesečja za koje se izvještaj izrađuje. Rok za izradu i objavu tromjesečnog izvještaja za četvrto tromjesečje produžava se sa sadašnjih 45 dana na 2 mjeseca, odnosno na 60 dana, a rok za izradu i objavu polugodišnjeg izvještaja produžava se sadašnja 2 mjeseca na 3 mjeseca. Ova produženja zapravo rokova su dobro došla, jer će smanjiti pritisak na izdavaoce dionica. Kad je u pitanju dostupnost izvještaja javnosti za tromjesečne izvještaje rok ostaje nepromijenjen, dakle 5 godina dok se za polugodišnji i godišnji izvještaj rok produžava s postojećih 5 na 10 godina. I ovo je također dobro došla promjena jer će olakšati uključivanje malih i srednje velikih poduzetnika na tržište kapitala, odnosno olakšat će im pribavljanje kapitala. Sve ovo o čemu sam govorila su zahtjevi koji se odnose na izdavanje dionica sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Međutim, svi oni zahtjevi, svi zapravo ovi zahtjevi o kojima sam govorila na odgovarajući se način primjenjuju i na izdavatelje dionica sa sjedištem izvan Republike Hrvatske. Dakle, oni tromjesečni izvještaji ili umjesto njih izjave poslovodstva moraju objavljivati u skladu sa nacionalnim propisima zemlje u kojoj imaju sjedište. Daljnje promjene u prijedlogu zakona odnose se na pojačavanje obveze izvještavanja o promjenama u glasačkim pravima, s tim da se u ovom prijedlogu dodatno uređuje postojeća mjera obustave glasačkih prava. mjeru obustave glasačkih prava izriče i provodi HANFA kao nadležni regulator tržišta kapitala i to u slučajevima težih oblika kršenja odredbi vezanih uz obavještavanje o promjenama u glasačkim pravima. Recimo takav teži slučaj bio bi neizvještavanje HANFA-e o prelasku propisanog praga glasačkih prava zbog činjenice da se pokušava prikriti identitet stvarnog vlasništva. Prijedlogom zakona dopunjavaju se prekršajne odredbe kojima se nastoji osigurati poštivanje svih propisanih obveza, odnosno kazniti nedopušteno ponašanje. Štoviše, HANFA-u se obvezuje da na svojim internetskim stranicama javno objavljuje sve izrečene sankcije ili druge mjere protiv pojedinih izdavatelja vrijednosnih papira, odnosno dionica. U izvršavanju nadzornih ovlasti HANFA-u se obvezuje na suradnju sa nadležnim tijelima drugih država članica EU, a sve sa ciljem osiguranja uvjeta da poduzete sankcije i mjere ostvare učinak odvraćanja od nezakonitog postupanja izdavatelja vrijednosnih papira. HANFA vodi službeni registar propisanih informacija vezano za funkcioniranje europske elektroničke pristupne točke zajedno sa usklađenim elektroničkim formatom za izvješćivanje radi uključivanja u mrežu nacionalnih mehanizama pohrane i objave propisanih informacija. Zaključno da kažem što se zapravo želi postići predloženim zakonskim odredbama. Dakle, svrha izmjena ovoga zakona je zaštita integriteta hrvatskog tržišta kapitala, dakle to je primarni zadatak, ali isto tako i osiguranje transparentnosti poslovanja izdavatelja vrijednosnih papira koja je itekako interesantna i važna potencijalnim investitorima u Hrvatskoj. Dakle, sve informacije vezane uz izdavatelje vrijednosnih papira i njihove jamce moraju biti jasne, moraju biti razumljive kako bi rizik ulaganja bio što niži, jer upravo je taj rizik glavni uzročnik suženog obujma investiranja u Hrvatskoj. Klub SDP-a podržava ovaj zakonski prijedlog. Hvala. Dražen (HDSSB)** Hvala. Zaintrigiralo me ovo vaše o otkrivanju identiteta stvarnih vlasnika, pa ako mi možete pomoći tko su stvarni vlasnici Večernjeg lista, Jutarnjeg lista, Nove TV i RTL-a ako možda znate. Ja ne znam, pa bih volio od vas saznati ako znate ili ako možete dobiti relevantnu informaciju o tome, s obzirom da imamo tako transparentan sustav, sustav vlasništva u Republici Hrvatskoj a govorim o najvećim medijima u Republici Hrvatskoj. Kolega Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, gospodine zamjeniče ministra nadam se da ćemo se nas dvojica sad složiti da je ovo tehnički zakon koji regulira prije svega odnos izdavatelja i ulagatelja. Kako jednima s jedne strane olakšava život sa dužim rokovima za podnošenje određenih izvješća tako ih s druge strane tjera na transparentnija izvješća iz razloga da oni koji žele uložiti novce u te vrijednosne papire imaju jasniju i bolju sliku i dugoročniju sliku. Ono što je vrlo bitno, a to je dodatno se uređuje mogućnost dakle obustave glasačkih prava a to je ako u pravo vrijeme i transparentno budu prijavljene određene transakcije kojim se mijenjaju glasačka prava i praktički kojim se mijenja mogućnost donošenja odluke. Dakle, meni je jedino žao što hrvatsko tržište kapitala je takvo da nažalost ove odredbe će se vrlo slabo i vrlo malo primjenjivati. Ono što je najveća tragedija iskreno govoreći ne vidim koja bi to sljedeća sljedeća kompanija u Hrvatskoj se izlistala na Zagrebačkoj burzi da bude značajnije trgovanje. Međutim, možda je evo prilika da vidimo u prošlim nekim vremenima kad su se hrvatske tvrtke listale na Burzi u Londonu i kad su se prodavale njihove dionice na Burzi u Londonu, ulagatelji iz cijelog svijeta imali priliku kupiti te dionice da onda malo ipak gledamo drugačije na ta vremena nego kao što obično gledamo. Iskreno govorim, nadam se da ću za vrijeme svog života vidjeti da je ta jedna tvrtka izlistana na njujorškoj burzi, Hrvatskoj je danas definitivno Zagrebačka burza pa možda će se neki naći pogođeni i neće im se svidjeti ovo s obzirom na broj trgovanja premala i nažalost to trgovanje u Hrvatskoj je zamrlo ali u nekim godinama kad je to trgovanje mala Hrvatska je imala čak dvije burze, imala je varaždinsku i zagrebačku. I sjećam se koliko je napora trebalo da se da se te burze spoje jer naprosto nije bilo smisla da budu dvije. Ali one su očigledno u nekim vremenima poslužile svrsi. Dakle, da završim i da više ne odugovlačim jer ovo je klasično usklađivanje sa direktivama EU po kojima hrvatsko tržište kapitala. na vrijeme dobije spoznaju o tome tko je kupio ili tko je prodao koliko dionica? Jer kad govorimo o raznoraznim socijalnim naknadama, o nekim pravima itd. danas postoji mogućnost da stjecanje kapitala je daleko šire nego što je to nekada bilo. I zato je između ostaloga OIB uveden tako da svaka transakcija što se tiče vrijednosnih papira da je ustrojen registar u Ministarstvu financija koji nije ustrojen bi bilo automatski evidentirano i mogle bi se neke stvari vidjeti. Ali nažalost neke tvrtke još uvijek ne kotiraju na burzi upravo zbog toga što vjerojatno onima koji su stvarni vlasnici ne paše da se vidi koji su ti vlasnici. Hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a kolega Dražen Đurović. hvala gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, gospodine zamjeniče ministra, poštovane zastupnice i zastupnici. Složio bih se s prethodnicima da ove izmjene i dopune Zakona o tržištu kapitala uz postupak usklađivanja nema nekih velikih dvojbi oko njih i da su one prihvatljive. Dakle, da su manje-više tehničke prirode. Ono što je zapravo ovdje vrijedno mislim da je ipak vrijedno progovoriti o hrvatskom tržištu kapitala i o stanju u kojem se ono nalazi jer to je dio zapravo hrvatskog gospodarstva u nekim fazama i upravo hrvatsko tržište kapitala bilo jedan prilični generator procesa. Posebno sjećamo se onih godina prije početka recesije što se događalo na hrvatskom tržištu kapitala. Danas je CROBEX oko 1700, bio je na nekoliko stotina postotnih poena čak i niže prethodnih godina. Stagnira na 1700. Prema izvješću Zagrebačke burze ukupan promet u prvom polugodištu ove godine na Zagrebačkoj burzi bio je 1,7 milijardi kuna. Znači to je nešto preko 220 ili 230 milijuna eura. Promet čak i u prvom polugodištu ove godine, dakle gdje bilježimo rast BDP-a, promet je 20% manji nego što je bio u u prvom polugodištu prošle godine ukupan promet na Zagrebačkoj burzi. Sve dionice nakon što su oštro pale prije nekoliko godina stoje na tim vrlo niskim vrijednostima i vrlo malo i gotovo ništa se ne događa i zapravo postavlja se pitanje, što je i kolega Šuker postavio, što će uopće biti sa tom Zagrebačkom burzom u godinama koje dolaze? A onim izlistanjima izlistanjima na Londonskoj burzi mislim dvije tvrtke koje su bile izlistane to je tada bilo, ali tog više neće biti. Ne očekujem to tako skoro. Dakle, mislim da ovo što se događa zapravo na hrvatskom tržištu kapitala koje je potpuno mrtvo, a govorimo o znatnom rastu hrvatske industrije hrvatskog gospodarstva a tržište kapitala je mrtvo a rastu depoziti govori zapravo i o određenim strukturnim problemima koje ima hrvatsko gospodarstvo i hrvatski kapital mislim da bi hrvatska država trebala pokušati naći načine posredno zapravo da se uključi u to i da to tržište kapitala na neki način oživi. Za neke od od vrijednosnica određenih hrvatskih tvrtki koji bilježe rast već godinama, dakle tvrtke bilježe rast a njihove dionice stoje već dugi niz godina na jednakim ili čak nižim vrijednostima nego što su imale prije nekoliko godina. To je gotovo pa čudan proces koji se događa sa dionicama nekih tvrtki. Tu ne znam na koji način, ali mislim da postoji određen prostor da se o tome razmišlja što zapravo činiti jer ne može gospodarstvo rast, ne može BDP rast, a tržište vrijednosnih papira zapravo umirat kao što se sada događa. Hvala. Ivan (HDZ)** Pa kolega Đurović, jedna državna tvrtka ima nominalnu vrijednost dionica toliko i toliko, nakon prodaje javne vrijednost dionica je skočila oho, ho međutim vrlo je interesantno kad se vršila dokapitalizacija da se vršila po nominalnoj vrijednosti koliko je u knjigama iako je onaj koji je dokapitalizirao platio po vrijednosti po kojoj je izvršena ova transakcija prije. Ali zato kažem da je nažalost u Hrvatskoj neće biti značajnih izlistanja na burzi u narednom periodu, a dok netko ne ponudi svoje vrijednosne papire i na takav način na ustvari najtransparentniji i najbolji način dođe do novca, doduše mijenja se onda i vlasnička struktura, dotad ne možemo govoriti o nekom značajnijem gospodarskom bumu u RH. Jer privatni kapital ili snažnije državne investicije, a evidentno je da snažnijih državnih investicija nema onda jedino privatni kapital može značajnije potaknuti nešto, ali s obzirom da vi u ovom trenutku nemate praktični je jedne tvrtke koja se može izlistati na Zagrebačkoj burzi, izdat nekoliko desetaka milijuna eura i na takav način doći do svježeg kapitala koji će investirati u nešto, najbolje govori da svi ovi makroekonomski pokazatelji na žalost počivaju na okruženju a ne na realnom financijskom rastu i upumpavanju novaca u hrvatsko gospodarstvo od strane onih koji imaju novac. Jer najzdraviji rad gospodarstva i najbolji rast gospodarstva kad je to privatni kapital. I onda država nema rizika. Jel ako država investira u nešto, zaduži se i kad taj projekt propadne onda je država izgubila dva puta. ako je privatni investitor to je njegov rizik. I država tu može imati eventualno nekakve sporadične rizike. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Dražen Đurović odgovor na repliku. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Da slažem se sa vama, htio sam reći da u situaciji kad su ulagatelji na burzi jako obeshrabreni, zapravo onim onim ispuhivanjem onog ogromnog balona koji je bio prije recesije. Stalne izmjene poreza na dohodak, poreza na dobit, cijelog tog poreznog okruženja zapravo neće ih ohrabriti da ponovno krenu u nešto većem brojem ponovno sudjelovati na burzi. ima tu još dosta hrvatskih tvrtki koje nisu loše, koje su relativno dobre ali za koje više nitko ne pokazuje nikakav interes i koji jednostavno stoje na dnu. U tom djelu stvaranja nekakvog stabilnijeg okružja u kojem se neće svakih nekoliko mjeseci najavljivati nove nove izmjene, novi porezi na kamate, novi porezi na ovo, novi nameti na ono. Mislim da bi se moglo pretpostavljam i dogoditi da ljudi zapravo oni koji imaju novac krenu malo više sudjelovati u radu te burze. Ovako vidimo da što iz vlasti, a što iz oporbe koja tendira biti vlast stalno dolaze najave da će se nešto novo mijenjati, i da će se neki novi uvjeti preslagivati a da ne govorimo i o porezu na nekretnine koji još, najave kojega su zapravo izazvale ozbiljnu štetu i na tržištu kapitala.

bez obzira na prigovor prilikom zadnje diskusije. Zahvaljujem svim klubovima podržat će i ovaj zakon, ali dobar dio zakona koji je predlagalo ovo ministarstvo prošao je kroz ovaj Sabor i mislim da smo uspjeli nadvladati one ponekad i političke rasprave iako se radi zapravo o važnoj dijapazonu tema koje pokriva ovo ministarstvo ali smo ipak uspjeli doći do ovih, u dobrom djelu rasprava do do čak i jednoglasnih, ali i vrlo često i do gotovo jednoglasnih zaključaka što ja mislim da je dobro, pa tako i kod ovoga zakona. Slažem se sa svima onima koji su govorili da je tržište kapitala važno i na neki način pokretač i hrvatske ekonomije, kao što su to i banke, evo ja stalno u tu digresiju o bankama, valjda je to neki PTSP sindrom od ovog švicarca itd. i banke su potrebne i bez banaka i učinkovitih banaka i stabilnog bankarskog sustava nema dobrog gospodarskog sustava, pa tako i tržišta kapitala. Ali i tu je okrupnjavanje i svjetska kriza dala dovela dovela do određenih pomicanja. Zagrebačka burza se ujedinila jedna sa varaždinskom i još … Ali Zagrebačka burza ovih dana je kupila Ljubljansku burzu. Jest da je to bila, jest da je Ljubljanska burza mala burza, da je zamrla, da je podataka ako se na varam Šuker ni nije javno objavljen, mislim da je oko 11 milijuna, od Bečke burze koja je bila vlasnik Ljubljanske burze. Prema tome i Zagrebačka burza se regionalno širi i ona jest jedna od najjačih na tržištu jugoistočne Europe. E sad, zašto je tržište jugoistočne Europe tako slabo, zašto je daleko puno dalje nego od onih tržišta od kojih bi mi željeli to je sad već jedna sasvim druga tema. U svakom slučaju na zajedničkom europskom tržištu i ovaj zakon i implementacija ovog zakona vjerojatno će pomoći da se ipak i Zagrebačka burza pozicionira kvalitetnije. I nadam se da mi, mi smo nešto manji dioničar u toj burzi ne odlučujemo da ćemo sa te strane pomoći da i ona zaživi i da sa te strane bude poticaj gospodarstva hrvatskome ono što svi zajedno želimo. Evo budući je ovo zadnji zakon iz portfelja Ministarstva financija i ja kao vaš bivši kolega zlorabim ovu govornicu da vam se svima zahvalim za dobru suradnju u ovome mandatu da, evo ako sam kome šta krivo rekao, nije to bilo namjerno, tj. kak mi u Zagrebu kažemo najte kaj zamjeriti. I evo čuli smo tako i iz druge strane, ako se nije čulo na mikrofon, zapamtili smo. Hvala lijepa svima i nadam se da se svi skupa vidimo u nekom drugom mandatu a u svakom slučaju u životu. Hvala vam lijepa.

vam lijepa.